разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати,

Продължаваме с дебатите. Има ли народни представители, които желаят да се включат в дебата? Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати. Моля, гласувайте.

представителя на министерството. Господин Димитров, имате думата. внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5, внесен от народния представител Мартин Димитров на 26 януари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н.п. Мартин Димитров. На заседанието присъстваха госпожа Мая Христова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, господин Петко Милевски – изпълнителен директор на Топлофикация - София, господин Ангел Семерджиев – председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, представители на КРИБ, КНСБ и други. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет беше представен от заместник-министър Мая Христова. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е разработен в съответствие с политиката на правителството за намаляване на тежестта за бюджета и оптимизиране дейността на регулаторните органи съгласно Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. В така представения законопроект се предлагат текстове, засягащи въпроси в сферата на електропроизводството, в частност – задължението за изкупуване и ценообразуване при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия; снабдяването с електрическа енергия от крайните снабдители; внасяне на яснота в отношенията между електропреносно и разпределителните предприятия по отношение на мрежите и присъединяването на обекти към преносната мрежа; ясно регламентиране на правото да бъдат изграждани, съответно – притежавани, уредбите средно напрежение, служещи за присъединяване само на един потребител за стопански нужди към електроразпределителните мрежи. Предлагат се изменения, с които се отстраняват допуснати в текста на закона неточности, основно по отношение на контролните правомощия на ДКЕВР и по отношение на съставите на административни нарушения и за коригиране на неверни препратки. Приемането на предложения законопроект е необходимо относно задължителното изкупуване на произведената електроенергия от комбинирано производство и условията, при които общественият доставчик и крайните снабдители ще правят това изкупуване. В съответствие с изложеното по отношение на регулаторния орган по Закона за енергетиката – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е предвидено: - съставът на комисията да е от 7 членове, включващ председател и шестима членове, без да се предвиждат заместник-председатели; ограничаване мандатите на членовете на комисията до максимум два последователни мандата; - осигуряване на възможност за работа на комисията в хипотезата на прекратяване на мандат до назначаването на нов член на комисията; промени в изискванията към броя членове в енергийния сектор и в сектора водоснабдяване и канализация, съответно – трима и двама, и предвиждане председателят на комисията и един член – правоспособен юрист, да са с опит в едната или в другата сфера; промени в разпоредбите за кворум и мнозинство при вземане на решения от комисията във връзка с намаляването на числения й състав, като кворумът и мнозинството са изравнени на петима. Предвижда се публикуване на електронната страница на комисията на нейните решения за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите и на решенията за утвърждаване на цените, вместо в бюлетина на комисията. Изрично се уреждат контролните правомощия на комисията по отношение на лица, които извършват дейности без лицензия, в случаите, когато такава се изисква. Урежда се също така, в съответствие със законите, регламентиращи държавната и общинската собственост, възмездното учредяване на ограничени вещни права от компетентните държавни или общински органи без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, както и на свързаните с производството съоръжения за депониране на производствени отпадъци, в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект. Предложено е и изменение, което предвижда в случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права, енергийното предприятие концесионер да може да поиска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма да инициира отчуждителна процедура по Закона за държавната собственост. Удължава се срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективност, до края на 2011 г. В същия срок се предвижда изкупуване и на електроенергията, произведена над количеството електрическа енергия от комбинирано производство (т. нар. „принудена електрическа енергия”). До края на настоящия регулаторен период цената на „принудената” електрическа енергия е по договаряне, а от 1 юли 2010 г. – по индивидуални разходи. При действащия механизъм за ценообразуване, за да се извърши регулиране на дейността на енергийното предприятие, е необходимо ДКЕВР да определи всички цени на енергийни продукти, произвеждани в дружеството. Във връзка с това и поради невъзможността да прекратят доставката на топлинна енергия на своите потребители, се предлага удължаване на преходния период до края на 2011 г. Този срок е в съответствие с предвиденото в закона към същата дата министърът на икономиката, енергетиката и туризма да изготви и внесе в Министерския съвет за одобряване законопроект, въвеждащ пазарен механизъм за насърчаване на комбинираното производство. В защита на интересите на обществения доставчик и крайните снабдители за намаляване на разходите им за изкупуване на комбинирана електрическа енергия, предложението е да отпадане преференциалната цена за комбинираната електроенергия без постигнати показатели за висока ефективност.

при комбинирано производство и рестриктивните мерки за ценообразуване на този етап са достатъчни за изпълнение на насоките на Директива 2004/8/ЕО за насърчаване на високоефективно комбинирано производство, особено в момент на световна икономическа криза и спад на потреблението на топлинна енергия. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от народния представител Мартин Димитров, беше представен от народния представител Мартин Димитров. Според вносителя, няколко са основните идеи, залегнали в законопроекта. Те са подчинени на желанието за оптимизиране работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което включва и намаляване на членовете На първо място е идеята за внасяне на по-голяма прозрачност в работата на ДКЕВР. В този смисъл са предлаганите изменения на ал. 3 и ал. 5 от чл. 13 на закона. Предложението е всички заседания на Комисията да са открити. Счита се, че ДКЕВР е твърде важен орган, за да има съмнение относно прозрачността на решенията му. От тази гледна точка – откритите заседания ще допринесат за повишаване на доверието в Комисията и ще рефлектират положително върху имиджа й. Друго предложение в законопроекта е това за намаляване броя на членовете на ДКЕВР от сегашните 13 на 9. По-малкият брой членове на Комисията би довел и до по-малки разходи, необходими за дейността й, както и до намаляване администрацията на ДКЕВР, което също би имало положителен финансов ефект. Не на последно място – намаляването на членовете на независимия регулатор би могло да го направи по-оперативен. С необходимостта от финансова оптимизация е обоснована и предлаганата промяна за редуциране на средствата, разходвани по линия на т. нар. допълнително материално стимулиране на Комисията и на нейната администрация. Това предложение в условията на тежка икономическа криза е в синхрон с провежданата политика на бюджетни оптимизации, засягаща всички сфери на дейност в публичния и частния сектор. В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно § 3, изменящ чл. 13 от Закона за енергетиката. Народните представители се обединиха около мнението, че е необходимо прецизиране на разпоредбата между първо и второ четене на законопроекта, поради невъзможност в закон да се запише начина на гласуване на член на независим орган. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: - по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет: “за” – 14 народни представители, “против” – 6 и “въздържал се” – 1 народен представител; по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от народния представител Мартин Димитров: “за” – 16 народни представители, “против” – 2 и “въздържали се” – 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание

„ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47, внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14 май 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров На заседанието присъстваха: господин Валентин Кирчев – заместник-председател на ДКЕВР, госпожа Ирина Георгиева – директор на дирекция „Правна” в същото ведомство, и госпожа Анета Петрова – началник на сектор „Дялово разпределение” в дирекция „Сигурност на енергоспестяването” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от народния представител Валентин Николов. Според вносителите с предлаганите промени в законопроекта се цели следното: Потребителите сами да избират формата на собственост върху уредите за дялово разпределение. Един от основните мотиви за това е, че когато клиентът закупи тези уреди, той не е в състояние да смени фирмата за дялово разпределение преди изтичането на живота им, който в общия случай е 10 години. А в случай, че реши да го направи той трябва да закупи отново прибори от новоизбраната от него фирма. Освен това крайният потребител в Европа не е ограничен във формата на собственост на тези прибори и успешно се възползва от наем или лизинг на уредите за дялово разпределение. 2. Възможност ДКЕВР да извършва по-всеобхватен контрол върху дейността и информацията, предоставена от лицензираните дружества чрез извършване на регулаторен одит. Във връзка с извършените текущи и извънредни проверки на контролирани от Държавната Държавната комисия за енергийно и водно регулиране лица по Закона за енергетиката се установи, че в действащото законодателство липсва правна уредба, относно възможността енергийният регулатор да извършва регулаторен одит, който представлява финансов одит на лицензионната дейност на съответното дружество, включително одит на качеството на предлаганите услуги. Регулаторният одит по своята същност е периодична проверка на дейността на лицензиантите, чиято основна цел е свързана с необходимостта да бъде проверена степента, в която се изпълняват специфичните изисквания на Регулаторната комисия по отношение на спазването на правилата в приетите на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за енергетиката задължителни указания за образуване на цените и прилагането на отделна отчетност за различните дейности. допълнение към това, резултатите от регулаторния одит ще покажат физическия състав и съответната стойност на извършените от дружеството инвестиции, както и постигнатия ефект от реализирането им по отношение на степента на надеждност на връзката между отчетените инвестиции и поставените цели, в това число развитие и подобряване на мрежата, повишаване сигурността на доставките, намаление на технологичните разходи, законови задължения и други. Регулаторният одит може да бъде извършван от служители, определени от регулатора, както и от външни лица. Одиторите следва да имат правата на контролните органи по чл. 78, ал. 2 от Закона за енергетиката, а именно: свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверка; - да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта; да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки; - да правят предложения за даване на задължителни предписания; - да правят предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания. Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и финансира дейността си със събраните приходи от такси. Бюджетът се формира така, че комисията разполага единствено със средства за текуща издръжка, като не са предвидени разходи за извършване на регулаторен одит. С оглед на това е предвидено тези разходи да бъдат за сметка на проверяваното дружество. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, „против” – 5, „въздържали се” – 2 народни представители. Във връзка с гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров на 14 май 2010

„ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вх. № 002-01-22, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г., и с вх. № 054-01-5, внесен от Мартин Димитров на 26 януари 2010 г. На заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. На заседанието от името на вносителя присъства госпожа Светлана Маринова – началник-отдел в дирекция „Правна” в Министерството икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът предвижда няколко групи промени, като първата е свързана с намаляване тежестта за бюджета и оптимизиране дейността на регулаторните органи. съответствие с това по отношение на регулаторния орган по Закона за енергетиката Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е предвидено в състава на комисията да е от седем членове, включващ председател и шестима членове, без да се предвиждат заместник-председатели. Предвижда се ограничаване мандатите на членовете на комисията до максимум два последователни мандата, осигуряване на възможност за работа на комисията в хипотезата на прекратяване на мандат до назначаването на нов член на комисията. Променят се изискванията към броя членове в енергийния сектор и в сектор „Водоснабдяване и канализация”. Направени са свързаните с това промени в разпоредбите за кворум и мнозинство при вземане на решения от комисията във връзка с намаляването на нейния числен състав, като кворумът и мнозинството са изравнени на петима. Предложеното редуциране на състава на комисията е съобразено със съществуващата ротация и целесъобразността на запазването му предвид изискванията на Директива 2009/72 на Европейския съюз и Директива 2009/73 на Европейския съюз. Предвижда се мандатът на председателя на комисията да не се прекратява предвид необходимостта от запазване на неговите представителни функции и правна сигурност, организиране дейността на комисията в съответствие с предвидените изменения и осигуряване на елемент от ротационния механизъм. Втората група промени са свързани с отстраняване на допуснати в текста на закона неточности, основно по отношение на контролните правомощия на комисията и по отношение на съставите на административните нарушения и за коригиране на неверни препратки. Третата група промени са относими към учредяването на ограничени вещни права и отчуждителни процедури, свързани с обекти с енергийни цели. С предложените промени в § 7, ал. 1 и 2 на чл. 62 се урежда в съответствие със законите, регламентиращи държавната и общинската собственост, възмездното учредяване на ограничени вещни права от компетентните държавни или общински органи без търг или конкурс за изграждането или разширяването на енергийни обекти и съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и др. и др. С § 9 в чл. 63б се предвижда в случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или на други вещни права, енергийното предприятия концесионер да може да поиска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма да инициира отчуждителна процедура по Закона за държавната собственост, без за отчуждаването да е необходимо изготвянето на подробен устройствен план. и заключителните разпоредби на законопроекта се удължава срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия без постигнати показатели за висока ефективност, до края на 2011 г. Този срок е в съответствие с предвиденото в закона към същата дата министърът на икономиката, енергетиката и туризма да изготви и внесе в Министерския съвет за одобряване законопроект, въвеждащ пазарен механизъм за насърчаване на комбинираното производство. Удължаването на сроковете по § 17 и 18 от законопроекта е свързано с въвеждането на механизма за издаване на сертификати за произход. Вторият законопроект, внесен от народния представител Мартин Димитров, бе представен от председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова, която очерта принципните разлика със законопроекта на Министерския съвет заседанията на комисията да са открити; числеността на регулаторния орган да е от девет члена, а не от седем, както предлага Министерският съвет, като за разлика от проекта на Министерския съвет не са предвидени промени в изискванията за заемане на длъжността; предлага се и редуциране на средствата за допълнително материално стимулиране. По законопроекта се проведе задълбочена дискусия, в която взеха участие народните представители: Любен Корнезов, Искра Фидосова, Христо Бисеров, Димитър Лазаров, Юлиана Колева, Екатерина Михайлова, Веселин Методиев и Михаил Миков. На обсъждане бе предварителен въпрос, повдигнат от господин Любен Корнезов и господин Христо Бисеров, относно предсрочно прекратяване на мандатите на членовете на регулаторния орган по силата на закона и изключението за това за председателя на комисията. Те изказаха съмнение относно на тази законодателна промяна. В отговор на това председателят на комисията госпожа Искра Фидосова контрира с аргумент, че до момента такива промени в други закони не са атакувани пред Конституционния съд за противоконституционност, а господин Лазаров припомни, макар и по повод на други разпоредби на законопроекта, че Конституционният съд не е последователен в своята практика, като при подобни или сходни случаи се произнася с различни решения. Дискусията по законопроекта, извън този въпрос, се концентрира към обсъждане на съществени юридически въпроси, които засягат правата на гражданите, както и конституционносъобразността на някои от разпоредбите на закона, които са последните концептуални проблеми: параграф 3 относно чл. 13, ал. 1 поставя принципния въпрос дали със законова норма може да се определя начинът за гласуване на отделни членове на комисията. Идеята явно е да не могат да се вземат решения тогава, когато членовете – специалисти в областта на водоснабдяването и канализацията, са изразили отрицателно становище, но съдържанието на нормата следва да бъде прецизирана в съответната словесна форма, за да отговаря на идеята и да не предизвиква противоречиво противоречиво тълкуване относно кворум и мнозинство; - параграф 2 поставя необходимостта от изясняване на понятието „служебен стаж”, изхождайки от принципното положение, че съществува общ и специален стаж, както и стаж по служебно правоотношение. - В § 7, в чл. 62, ал. 1 и 2 урежда в съответствие със законите, регламентиращи държавната и общинската собственост, възмездното учредяване от компетентните държавни и общински органи на ограничени вещни права за изграждането на енергийни проекти. Въпросът, който се поставя, е: защо в единия случай става дума за частна държавна собственост, а за общинската не е уточнено, че става реч за частна общинска собственост? В дискусията този въпрос беше изяснен, че според чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост имотите – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон, а според ал. 3 тези, които са частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане, като за тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. За държавната собственост е записано изрично, че става дума за частна държавна собственост, защото в Закона за държавната собственост отсъства норма, че може да се учредяват вещни права върху публична държавна собственост. Това е така, тъй като подземните богатства съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията са изключителна държавна собственост и държавата ги отдава на концесия. Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност според чл. 7, ал. 1 от Закона за държавната собственост, а според ал. 3 имотите и вещите – частна вещите – частна държавна собственост, могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност, и за тях се прилага Законът за собствеността. Това изяснява различното съдържание на двете алинеи в чл. 62 от законопроекта на Закона за енергетиката относно учредяването на вещни права за енергийни обекти върху общинска собственост и частна държавна собственост. - В § 9, в чл. 63б е предвидено отпадането на изискването за изготвяне на подробен устройствен план при отчуждаването за случаите на добив на енергийни ресурси и в случаите, когато по Закона за енергетиката така определената държавна нужда е налице, тоест това са добивите от мините, които се ползват за производство на електроенергия. Следва да се има предвид, че този план на практика е парцеларният план по смисъла на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за устройство на територията, с който се доказват конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя. По смисъла на Закона за опазване на земеделските земи този план служи като основание Комисията да определи територията със съответните граници на имотите, на които ще се промени предназначението. Влизането му в сила е основание за приемане на решението за промяна на предназначението, което от своя страна е основание за отчуждаване. С отпадането на това изискване не е ясно с какъв документ ще се определят границите на имотите за отчуждаване, за да се гарантират правата на собствениците, които ще бъдат засегнати. Следва да се обсъди и въз основа на какви доказателства ще се промени предназначението на терена, като няма да се изготвя подробен устройствен план. Ако се има предвид това да са доказателствата, които се прилагат към искането, че имотът е включен в границите на концесионната площ, то следва да се прецени доколко те могат да служат като основание за промяна на предназначението на имота и за очертаване на неговите граници. В тази връзка следва да се направят промени и в Глава пета от Закона за опазване на земеделските земи. Съдържанието на тази разпоредба поставя принципния въпрос относно нейната конституционосъобразност конституционосъобразност от гледна точка на защитата на абсолютното право на собственост, както и съдебната ефективна защита на лицата при отчуждителна процедура. Съмнение предизвика какво означава изразът „цената, която би била определена по реда на Глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавна нужда”, което се явява някаква специална хипотеза при принудително отчуждаване по този закон, а това, от друга страна, поставя под въпрос обжалването и защитата по съдебен ред и като цяло е нарушение на конституционно защитени права. права. - § 10 с изменението на чл. 76, ал. 6 поставя въпроси, които следва да бъдат прецизирани, защото извършването на дейност без лицензия е очевидно незаконосъобразно, тъй като за определени дейности се изисква издаването на такава, но от формулировката на нормата не става ясно за вида контрол – предварителен и последващ, относно извършването на дейности с и без лицензия. - § 15 поставя съществени въпроси от административното наказание и по-специално необходимостта от конкретни състави на административни нарушения, а не бланкетните разпоредби, които са твърде общи на фона на големите санкции в размер от 20 000 до 1 000 000 лева за експлоатация на енергиен обект. В § 19 се предвижда с редуцирането на състава на Комисията да се въведе и принципът на ротация на състава й. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на пълномощията на Комисията. За да може да се въведе такава ротация обаче, в чл. 11 следва да се предвиди през какъв период ще се обновява съставът на комисията, така както е уредено например в чл. 147, ал. 2 от Конституцията за съдиите от Конституционния съд или в чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията за членовете на Съвета за електронни медии. Въвеждането на ротация със заключителна разпоредба, без това да е уредено в закона, на практика ще доведе до намаляване на мандата на двама от членовете от 5 на 3 години в нарушение на чл. 11, ал. 3. Във връзка с този параграф се поставя въпросът: с какъв акт Министерският съвет ще избира или определя членовете на Комисията? Отправена бе и препоръка за систематичното място на разпоредбата, която следва да бъде в основното тяло на закона, а не в Преходните и заключителни разпоредби. На поставените въпроси представителят на вносителя госпожа Светлана Маринова отговори, че законопроектът не преследва нарушаване на правата на собственост и защита на субектите, чиито имоти се отчуждават, а цели уредба на отношенията между концесионер и собственик на имот, в чиито предели се намират подземни богатства за енергийни цели, и по-конкретно въглища като източник на енергия, които се явяват публична държавна собственост. Това по същество е концесия за добив и ако се получи отказ от собственика по отношение на оценката на имота от страна на концесионера, се провежда отчуждителна процедура. Госпожа Маринова благодари за възможността да участва в една изключително професионална дискусия на високо юридическо равнище. Членовете на Комисията по правни въпроси се обединиха около решението, че биха подкрепили законопроекта при условие, че за второ четене се преработи от вносителите и намерят отговор всички повдигнати въпроси, в това число и конституционни, както и намиране на адекватно правно-нормативно съдържание на иначе полезните и необходими идеи на законопроекта. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси прие на първо гласуване: - с 12 гласа “за”, 3 „против” и 5 „въздържали се” Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Последното становище е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, с което ще ни запознае председателят на комисията господин Светлин Танчев. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 21 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие: Светлана Маринова – началник на отдел в дирекция „Правна”, и Любка Георгиева – държавен експерт в дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, свързани със състава и дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и с изкупуването на електрическа енергия. енергия. В § 1 от законопроекта е предвидено съставът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да бъде намален на 7 членове, включващ председател и шестима членове. Предлага се ограничаване мандатите на членовете на ДКЕВР до максимум два последователни мандата. В законопроекта се предлагат и разпоредби, свързани с контролните правомощия на ДКЕВР и със съставите на някои административни нарушения. С § 17 и 18 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се удължава срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия до края на 2011 г. Предвижда се изкупуване и на електроенергията, произведена над количеството електрическа енергия от комбинирано производство. Удължаването на сроковете е свързано с въвеждането на механизма за издаване на сертификати за произход. мотивите на законопроекта са посочени следните директиви: Директива 2004/8/ЕО относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО, Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО. Законопроектът не противоречи на изброените актове, тъй като те не уреждат материята, предмет на законопроекта. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката не противоречи на директивите на Европейския съюз в тази област.

малки, но много съществени. Първият параграф е във връзка със собствеността на топломерите и водомерите, във връзка с топлинното счетоводство или уредите за дялово разпределение. Те засягат 560 хиляди домакинства, 560 хиляди домакинства, които в този период трябва да подменят своите уреди за дялово разпределение. Сегашният Закон за енергетиката казва изрично, че те трябва да са собственост на потребителите. По този начин ограничаваме конкуренцията, ограничаваме потребителите да избират топлинния си счетоводител, ограничаваме ако потребителят е недоволен, да може да смени своя топлинен счетоводител. На това отгоре караме потребителите да вземат възможно най-евтините уреди за дялово разпределение,

по първоначални данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ако накараме и потребителите да закупят тези уреди, то в такъв случай може да има масов отлив от потребление потребление на топлинна енергия. По тази причина финансовото състояние на топлоцентралите, както е разклатено, може да достигне дори до фалити.

Никъде в Европа не е ограничена по този начин собствеността на уредите за дялово разпределение, единствено в България, поне по моя информация. По тази причина повдигнах въпроса още в началото на м. март т.г. Бях подкрепен от много неправителствени организации, въпросът беше повдигнат в много медии, бяха направени много кръгли маси.

текст. Ако позволите, ще прочета: „Изискването потребителите да бъдат собственици на монтираните уреди за дялово разпределение на топлинна енергия ги лишава от възможността за избор дали да закупят уредите или да ги ползват на друго правно основание, в случай че определеният топлинен счетоводител им предложи такова решение. Самото придобиване на собствеността върху уредите има характеристиките на обвързана продажба, без осъществяването на която е невъзможно ползването на основната услуга на топлинните счетоводители. Така заедно със собствеността върху уредите потребителите придобиват и непазарната обвързаност към топлинния си счетоводител, а разходите на потребителите по закупуването на уредите действат като бариера пред възможността им свободно и безпроблемно да сменят топлинния си счетоводител. Ето защо изискването за собственост на уредите следва да отпадне.”

сами да избират по какъв начин да придобият тези уреди – дали като собствени, лизингови или под наем. Поводът за втория параграф на същия закон,

Оказа се, че има правен вакуум. Именно него се опитвам да уредя с този параграф. Законът за енергетиката предвижда дейностите по регулирането на енергийния сектор от ДКЕВР да се извършва главно въз основа на предоставена от лицензиантите информация, предвидения контрол чрез извършване на проверки от контролните звена в администрацията на ДКЕВР. Опитът от досегашното функциониране на комисията показва, че поради ограничения капацитет на администрацията този контрол не може да бъде разгърнат в пълна степен, за да осигури изцяло спазването на условията по издадените лицензи. Нещо повече, в областта на регулирането на цените в Закона за енергетиката не се предвижда цялостна проверка на подаваната от лицензиантите информация, въз основа на която комисията утвърждава регулираните по този закон цени. Добрата международна практика в областта на енергийното регулиране сочи, че в тази насока добра регулация се постига чрез регулаторен одит, който представлява мониторинг или преглед и наблюдение на всички аспекти на регулираните дейности, а именно финансов одит, одит на лицензионната дейност и одит на качеството на предлаганите услуги. Съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката предприятията са длъжни да водят отделно счетоводна дейност за регулираните и нерегулираните дейности, като правилата за разделното счетоводство, включително и разделянето на активите за целите на образуването на цените по групи потребители, формата и съдържанието на счетоводните отчети за регулаторни цели се одобряват с решения на ДКЕВР по ред, предвиден в наредбите за образуване на цените. тази връзка, от една страна, Законът за енергетиката предвижда задължение на лицензираното дружество да води отделна счетоводна дейност за регулираните цени, а, от друга страна, липсва правна норма, която да регламентира възможността на ДКЕВР да проверява и контролира изпълнението на това задължение. На ДКЕВР като първостепенен разпоредител на средства са предвидени средства за неговата издръжка и за ограничен брой одити. По тази причина ние предвиждаме именно

новия регулаторен сезон, в който се регулират и цените на електроенергията. По тази причина ще има още един инструментариум, чрез който ДКЕВР да извършва одит на лицензирането на дружествата.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Честно казано, голяма част от въпросите, които се обсъждат в тези законопроекти, са тясно професионални. Те са коректни и аз може би нямаше да вземам отношение, ако господин Николов, който току-що завърши изказването си, беше проявил добър парламентарен разум.

и тогава да влязат в пленарната зала, за да не занимаваме народните представители с нещо, с което не бива да ги занимаваме. Много е важен въпросът за топломерите, разпределителите или както искате ги наречете.

авторът, казва кое не се прилага, тоест, отменя се. Кое се отменя според него? „Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградните инсталации за отопление, отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване и средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2, и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост на потребителите” това се отменя. Значи, няма да са собственост на потребителите. Очакваме в закона да ни бъде казано кой ще е собственик. Той спомена, но дали ще са на лизинг, дали ще са собствени, дали ще са под наем? Само че, в закона вижте какво е записано, и това е целият текст, госпожо Фидосова: „Потребителите свободно избират начина, по който да осигурят монтажа и функционирането”. Нито дума за собствеността. Значи, монтажът и функционирането – функционирането на един уред разбирате, че не се определя от потребителя. Там си има изисквания, технически изисквания. Как потребителят ще каже как да му функционира? Но и думата за монтажа е страшна атрактивна! Тук обсъждахме това с колегата Орешарски и както каза той: „Аз имам воля да ми ги монтират в мазето, не искам да ми ги слагат на радиатора!”. Това е абсурден текст, който няма как да заработи. И ако в залата има юрист, който да го прочете и да каже как да се прилага този текст, аз съм съгласен да го приемем този закон. И от тази гледна точка разумният подход беше подход беше друг. Минимален е текстът, можеше да стане от ден за ден, да съберем комисията и да го предложим. Вместо това, аз го казах и на комисията, повтарям го, днес унижаваме парламента с искане да приемем един текст, който е правен абсурд, който не означава абсолютно нищо. Ако трябва, ще го променяме между първо и второ четене – можеш да промениш нещо, което не е догледано, не е видяно, но тук, и част от авторите са съгласни, че текстът е неработещ и не става за нищо. За съжаление, вторият текст също поражда въпроси.

който да извърши финансова или друга проверка на контролираните по този закон лица, съгласно предварително определени изисквания като разходите са за сметка на проверяваните лица. Ти компетентен ли си да го правиш това нещо? Как ще става оторизирането на тези фирми, които ще могат да проверяват? И къде е механизмът, по който ДКЕВР да определи кой да проверява? Значи, ДКЕВР казва: ето, тук има една моя фирма, я да й възложа проверката, а онзи, когото ще проверяват, примерно ЕВН ще плати сметката. Това е прекрасно – в условия на криза ще натоварим допълнително бизнеса да плаща едни сметки, за да не ги прави Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това си е лобиране! Не скрито! Не сте написали тези, за които лобирате, но освен на лобиране, на нищо друго не мирише от този текст. И от тази гледна точка аз много се надявам залата да го отхвърли не за това, че това не са необходими промени, а защото това не са работещи промени. Това не е текст за закон. Законът, пак повтарям, той не се тълкува. Той действа и всеки, който го прочете, трябва да има отношение. Две думи ще кажа само за Закона за енергетиката на Министерския съвет в неговата политическа част.

Господин министър, аз не Ви препоръчвам да го правите. Лош-хубав, ДКЕВР в общественото съзнание е един независим от изпълнителната власт орган. Това не е орган нито на управляващата партия, нито на Министерския съвет. Това е независим регулатор. И от тази гледна точка това, което правите сега, ще убие на 100% неговата независимост. И децата ще знаят, че регулаторът на 100% е на ГЕРБ. И в други ден като вдигнете цената на топлото с 45% или с 50%, хората няма да кажат, че регулаторът се е объркал нещо, а ще кажат, че правителството и лично министърът на енергетиката е вдигнал цената. цената. Защо се отказвате от тази независимост на регулатора, която дава независимост и на изпълнителната власт, да не носи отговорност за нещо, което не е нейна отговорност? В момента аз мисля, че правите точно обратното, само че виждате какво се случва срутвайки се еврото, ние плащаме газ в долари, плащаме другите енергоносители, в това число и въглищата, които внасяме, в долари. То, разбирате, че ако сривът с еврото продължи и стигнем до съотношение, каквото беше при старта на еврото – да е по-евтино от долара, цените ще трябва да се вдигат непрекъснато. И зад това вдигане на цените, господин Трайков, ще стои Вашето име. Аз на Ваше място не бих направил такава промяна в закона. Залог за такава независимост, тъй като могат да бъдат обяснени нещата е само, ако регулаторът наистина е независим. Това ми се струва, че просто ще Ви дойде в повече като овладяване на власт, заради това да имате седем послушни, те не са по друг начин, освен служители, в ДКЕВР, Вие действително ще унищожите един независим орган и ще поемете цялата отговорност за това, което се случва върху изпълнителната власт. Знам, че не е моя работа да се грижа за Вашите неблагополучия, но искрено Ви казвам: не го правете! Запазете независимостта на регулатора! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Димитров, благодаря Ви, че подкрепяте по философия текста. Аз искам да кажа следното: с този чл. 140, ал. 5 именно отнемаме възможността потребителите да закупят тези уреди и да са собственици на тези уреди. Оттам-нататък собствеността се определя по Закона за задълженията и договорите, защото съществуват различни хипотези. Наистина, може да е на лизинг, може да е под наем, а може и безвъзмездно да се даде. Евентуално, фирмата за топлинно счетоводство може да кандидатства по някакъв проект за енергийна ефективност, така че не е необходимо според мен в този закон да се изчерпят различни варианти на собственост. Именно в Закона за задълженията и договорите ще се определи начинът, по който потребителите свободно ще избират именно тези уреди. Второ нещо, аз съм съгласен с Вас, че не може да се бърка в техническата част - къде да бъдат монтирани тези уреди за дялово разпределение. И не само това. В Закона за енергетиката точно е казано в чл. 139 и чл. 139б по какъв начин да бъдат монтирани. И това е по българските държавни стандарти. И аз мога да Ви кажа кой български държавен стандарт – „БДС-М 834”, „БДС-М 835” оказват къде и как да бъдат монтирани технически тези уреди. Оттам-нататък аз изчерпвам другите хипотези за свободното избиране на потребителите по какъв начин да бъдат монтирани, кога, по кое време и т.н. Всички възможни начини, които трябва да се определят или чрез договор, или чрез устна уговорка с именно топлинните счетоводители. Също така потребителят е длъжен да гледа за функционирането на уредите, защото ако не функционира един уред, той бива наказван с с максималната цена, която трябва да се заплати на кубатура. Тя е регламентирана в Закона за енергетиката, именно ако не работи този уред за дялово разпределение, така че потребителят трябва да следи за неговото функциониране. Благодаря. няма желаещи. За дуплика – господин Димитров. Господин Николов, пак Ви връщам към това, което сте написали. Аз се надявах някой от седящите в залата юристи да стане и да обясни какво означава това: потребителите свободно избират начина, по който да осигурят монтажа и функционирането на топломерите? Какво означава това юридически каква връзка има със собствеността върху тези топломери? Обяснявам Ви, че сте вкарали текстове, които не означават нищо. Добрите намерения в случая може да ги кажете само от парламентарната трибуна, но на тази основа ще има процеси – потребителят ще съди някого, че примерно го е накарал да си купи топломерите, пък той не е искал да ги купува. За това става въпрос – да се направят перфектни, работещи текстове. Тази свобода, която изповядвате, звучи добре. Само че аз Ви попитах: кой е потребителят? Аз - с моя топломер. Тогава аз ще реша, че искам да е мой, комшията ще каже, че не ще да е негов, че иска да е на топлинния счетоводител, третият ще каже, че иска да е на лизинг. Ще почнат пунически войни между живеещите в един вход, трябва да ги съберем и да вземат решение. Тоест това не е решение, това е началото на конфликта и затова ви препоръчвам да не приемаме нещо, което не може да работи. Благодаря Ви. Преди да дам думата на Мартин Димитров за изказване, министър Трайков искаше думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Не бих искал да вземам отношение в подробности по експертните текстове, тъй като са точно такива, както и господин Димитров посочи. По отношение на предложенията на господин Николов, смятаме, че е много добра идея да има възможност за избор на собствеността на уредите за дялово разпределение. Съгласен съм, че текстът трябва да е изчистен по начин, който да гарантира избягването на двусмислие, но това само по себе си, освен че някак си е инстинктивно право на потребителя, дава възможност и ако се инсталират уреди, които са по-скъпи или дават възможност за дистанционно отчитане, да не трябва потребителят да ги купува. Обаче, господин Димитров, абсолютно не мога да приема политическата част на Вашето изказване и недоумявам къде я видяхте. Запазваме ротационния принцип, запазваме мандатността и няма нищо, което да е различно, от това, което е досега. Членовете ще бъдат седем, смятаме, че са достатъчни в нашето предложение. Така и така изтичат мандатите на част от членовете на комисията, например на 24 юни изтичат мандатите на четирима от тях. По никакъв начин не мога да приема квалификацията, която направихте. Абсолютно отговорно декларирам, че независимостта на комисията, такава каквато е предвидена и каквато

Уважаема госпожо председател, колеги! Проведохме много сериозна дискусия

срокът за предложения между първо и второ четене да бъде три седмици, тоест да бъде удължен с две седмици. Това са изменения, които трябва да направим. Освен проблема със собствеността има и друг много важен проблем, който трябва да бъде отбелязан. Ако един блок, уважаеми колеги, има един оператор или един топлинен счетоводител, за да смени счетоводителя и да отиде на друг, трябва да смени всички уреди в момента. Нека и този въпрос бъде обсъден и решен между първо и второ четене, защото ако си сменяте оператора... Николов.) В самата дефиниция е дадено, господин Николов, и този въпрос може да бъде разгледан. Ако си сменяте оператора – минавате от един оператор към друг, говоря за мобилен оператор, някой да Ви кара да си смените мобилния телефон? Да има някой в залата, който са го карали да смени мобилния телефон? На нас такова нещо не ни е известно, но този въпрос също е много важен за цялото общество. Законопроектът, който съм внесъл аз, предвижда и по-голяма прозрачност по-голяма прозрачност в работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, около което се обедини цялата Икономическа комисия. Проведохме много сериозна дискусия и се надявам повечето заседания на тази комисия да бъдат открити, няма нищо за криене от обществото, да вземат публично повечето решения. По изключение да се правят закрити заседания, само когато има информация, която е някакъв вид служебна и търговска тайна. Да направим всички тези регулатори максимално публични, да виждат хората какви решения вземат и как ги обосновават. Това е много важно да го направим. Няма нищо за криене. Всеки такъв регулатор трябва да е отворен за обществото - да може да види какво се случва и какво се прави. прави. Колеги, надявам се да подкрепите един по-дълъг срок за предложения между първо и второ четене, за да можем да вземем максимално добри и изчистени решения. Благодаря.

Абсолютно съм съгласен с удължения срок. Ние в комисията гласувахме да се създаде подкомисия във връзка с прецизирането и изчистването на текстовете, защото те са прекалено специфични и се засягат много интереси, за което за което благодаря. Искам само да продължа предната реплика, защото не можах да се доизкажа - в изказването си ще засегна и любимата тема за лобизма, която обикновено политически вкарвате с господин Аталай. Очаквам и от него

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо съм учуден от начина, по който влезе в залата разглеждането на трите законопроекта, свързани с енергетиката. И трите законопроекта са много сериозни – изменение и допълнение на Закона за енергетиката. По изискването на една директива само след месец ние, в тази зала, трябва да имаме готовност да приемем много сериозен закон с с пълно изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Учудвам се защо толкова се бърза с трите изменения и допълнения, но мнозинството си решава. Още повече днес е сряда, сутринта приехме един дневен ред ред и в него абсолютно не ставаше въпрос, че днес, по терлици, ще се прокарва законопроект, който няма да е онзи законопроект, с който вие ще можете да се гордеете, колеги. Затова колегата Димитров се опита поне да събуди сетивата на юристите в залата. Колеги, не всички в тази зала са юристи, не всички са енергетици, затова поне юристите трябва да имат уважение към законопроектите, които се вкарват в залата и се приемат с ясното съзнание, че ще бъдат четени и от други юристи, които са извън тази зала. Такива експертни закони е необходимо така да се приемат, че да могат да се прилагат стриктно

господин Мартин Димитров и господин Червенкондев, но искам да ви изясня, че в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм на първото разглеждане стигнахме до консенсус, при който всички народни представители – и от ГЕРБ, и от опозицията, бяхме убедени, че тези текстове, внесени по този начин, уронват престижа на Народното събрание. Колеги, днес сте поставени пред дилемата дали да угодите на двамата или на тримата колеги, от които единият е председател на парламентарна комисия, или да застанете пред обществеността и да кажете: Ние защитаваме нашите колеги, нищо че са написали някакъв текст, който няма нищо общо с философията, която ни предлагат, късаме, под мишка и гласуваме за тях. Можеха колегите да си оттеглят този законопроект – дадохме им такава възможност в комисията, и да напишат текст, който наистина отговаря на философията, която те предлагат пред нас. Тук отварям една скоба и ви казвам: философията на предложенията, които са направени от тяхна страна, никак не са лоши. Защото преди 10 години е приет закон с ясното съзнание, че топлинните уреди, водомерите, инсталациите, отклоненията са собственост на крайните потребители – тогава беше така. Днес, когато след 10 години е необходимо да се сменят определени топлинни уреди, които се ползват от топлинните счетоводители, е времето наистина да се даде такава възможност на хората да си определят тези топлинни уреди дали да бъдат взети под наем, дали да бъдат собственост на крайния потребител или да бъдат собственост на топлинните счетоводители. Време е това нещо да се реши, но това нещо може да се реши, колеги, не с този текст, който е включен в предложението на колегите. Искам да помоля всички юристи да прочетат предложението на колегите в чл. 140 за създаването на ал. 5. Ще видите, че няма нищо общо с това, което вие днес ще гласувате, колеги. Абсолютно нищо общо! Затова ви моля да отхвърлим този законопроект с ясното съзнание, с честта, че Народното събрание, когато приема нещо, вниква в смисъла, в съдържанието и във философията на измененията и допълненията и на следващото заседание колегите – не ща аз, не някой друг колега, нека те напишат този текст, който ние да гласуваме с ясно съзнание. Защото, колеги, с този текст си задаваме въпроса: въпроса: какво трябва да направят топлинните счетоводители оттук нататък? Те трябва да влязат директно във взаимоотношение с всеки краен клиент да сключат договор за собствеността на съответния уред. Защото само преди една година, когато ние направихме изменения и допълнения на Закона за енергетиката, прехвърлихме топлинните счетоводители като подизпълнители на „Топлофикация”. Сега си задаваме въпроса: „Топлофикация” ли ще е юридическото лице, което ще влезе в договорни взаимоотношения с крайния потребител за собствеността на тези уреди? Как ще бъде решен този въпрос? Какво правим, колеги, когато част от хората, живеещи в един блок, искат уредите им да бъдат на лизинг, друга част искат да бъдат тяхна собственост? Кой ще определи стойността, цената на услугата, която ще предлагат крайните счетоводители, и по колко тези хора трябва да плащат, за да си изплатят този уред? Затова, колеги, в тази част нещата не са чак толкова прости, така както ни предлага господин Николов. Философията, идеята е добра, по този начин тя е опорочена. Законопроектът не може да бъде приет по този начин. Да, ако кажете: ние приемаме този закон така, нищо че няма нищо общо с това, което вие ни предлагате, между първо и второ четене ще намерим начин как да изменим и ал. 5, и допълнителните изменения, които са необходими във връзка със собствеността, това е отделен въпрос. Но, колеги, аз не ви препоръчвам. Относно чл. 201, ал. 2, т. 5. Аз няма да говоря за независимостта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тя е достатъчно независима. Ако през годините това, което успяхме да направим, колеги, е, че успяхме недоволството на обществеността от получаването на услугата от гледна точка на електроразпределенията и на топлофикациите да бъде пренесено върху Това е постигнато. Стачките вече не са пред Министерския съвет. Но Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има определени права и задължения. В тези права и задължения на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране е включено това, което е написано в момента тук. За какво е необходимо сега ние да прехвърляме тези права, тези отговорности на някоя одиторска фирма? Решавате го и го правите, нямам нищо против. Можете да го направите.

Дали прозира тук, дали може да се направи такъв лобизъм или не, това не е работа на народните представители днес. Вие ще си помислите дали това е така или не. Но, колеги, вие да разрешите проверяващият да бъде зависим от проверявания, за това защото в края на краищата стойността на услугата ще бъде платена от този, който вие проверявате, това вече го няма никъде. Няма как вие да убедите тези народни представители днес аз да отида да направя проверка, на която и да е институция, когато знам, че той ще ми плати,

Затова, колеги, моята молба е: нека колегите да не застават днес като коза на мост и да се напъват непременно да се приеме този техен закон. Дори, ако имат чувство на отговорност пред вас, да застанат на тази трибуна и да кажат: да, ние си оттегляме тези предложения, ще направим тези предложения по-възможни и практически приложими на едно следващо заседание. Тогава, колеги, ние ще гласуваме и ще подкрепим тези текстове. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Реплики? Господин Николов.

2003 г., когато е създаден Законът за енергетиката, доколкото знам, Вие сте участвал и не мога да разбера дали опитвате да манипулирате всички или просто въобще не сте вникнал. Ако искате, мога да Ви кажа във връзка с това

Член 139б: „Потребителите в сградата-етажна собственост, избират лице, регистрирано по реда на чл. 139а за извършване на услугите за дялово разпределение”. Там е записано, аз нищо не отменям във връзка с това. Както Ви казаха, Комисията за защита на конкуренцията казва: „Ето защо изискването за собственост на уредите следва да отпадне”. Аз какво правя? Отменям точно това – изискването за собственост.

отпада изискването за собственост. Оттам нататък кой ще определя цената? Вие като си купувате кола на лизинг кой определя цената на колата? Пазарът я определя.

затова Ви казвам, че това, което предлагате в момента, не е работещо. Вкарвате закона в един тупик, където не е възможно по този начин, с тези ваши предложения, този законопроект да стане работещ. Няма как да се случи!

Дайте да се разработи законът, така както би трябвало да може да се прилага и да работи, и вашите колеги да не се притесняват да гласуват този законопроект, въпреки, че знаят, че няма да работи. Аз мисля, че министър Трайков разбира много добре нещата, усеща, че ние подкрепяме философията. Дошло е времето да има такава промяна, дошло е времето да се направи нещо повече към Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, а то е – назначаване на експерти, повишаване на бюджета на Държавната комисия, независимостта на Държавната комисия и всичко ще бъде наред, така както би трябвало да бъде, без да правим излишни байпаси. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За разлика от господин Аталай, а до голяма степен и господин Петър Димитров, аз няма да се спра само на последния законопроект. Той е последен по време на обсъждането. Искам да се спра върху законопроектите, защото всеки един от тях има своята специфика и в тях има полезни идеи. Започвам със законопроекта на моя колега Мартин Димитров, когото ще помоля да не разговаря в залата, защото пречи на колегите си. Господин Димитров! Преди всичко, напълно споделям идеята, която той е заложил в своя законопроект за намаляване състава на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това, от една страна, намалява тежестта на бюджета, второ, подобрява ефективността на работа на този регулаторен орган. Разбира се, няма нищо вярно в твърдението на господин Петър Димитров, че досега органът е бил независим, а сега ще стане зависим – зависим от ГЕРБ и т.н. Нищо подобно! Органът е независим по закон както досега, така и в бъдеще. Този орган отстоява своята независимост чрез решенията, които взима и когато не се поддава нито на политически, и в много по-голяма степен не се поддава на корпоративен натиск и не защитава корпоративни интереси. По тази причина считам, че е абсолютно неоснователно това, което се говореше за политическа подмяна на този независим орган. Аз и за другия регулаторен орган – Комисията за регулиране на съобщенията, категорично заявих, че намаляването на броя на членовете не означава влошаването на функционирането на този орган. Считам, че предложението, което прави Министерският съвет, органът да бъде 7-членен, е по-добро, макар и по-радикално от предложението на господин Мартин Димитров. Различие обаче между двата законопроекта има по отношение на това какви да бъдат заседанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Господин Мартин Димитров предлага всички заседания да бъдат открити. Аз разбирам, че към момента мнението, което надделява е, първото заседание на комисията да бъде закрито, след това да има обществено обсъждане и накрая вземането на решението да става също на закрито заседание. Според мен, ако използваме практиката на Народното събрание, където всички заседания на комисиите са открити, с изключение на две комисии и две специализирани, които създадохме сега в 41-то Народно събрание поради това, че там се обсъжда класифицирана информация, може да се запише текст, че: „Заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране са открити, освен в случаите, когато при обсъждане на материали, които са класифицирана информация, комисията взема решение за закрито заседание.” Това ще бъде наистина в унисон с искането за по-голяма прозрачност на този регулаторен орган, както и на всички останали подобни институции в страната. Продължавам по законопроекта на Министерския съвет. Аз всъщност коментирах първата част на този законопроект, който касае регулаторния орган и изразявам подкрепа изцяло към предложението на Министерския съвет. В някои от следващите параграфи, които са предложени от вносителя – Министерски съвет, аз имам някои сериозни забележки. Започвам с § 7. Това е чл. 62. чл. 62. Към момента той уреждаше условията за учредяване на ограничено право на строеж на площадкови и/или на линейни енергийни обекти върху имоти – частна държавна собственост или частна общинска собственост. Сега изведнъж се оказва, че се създава втора алинея, като в първа алинея се урежда именно учредяването на ограничено право на строеж на такива площадкови или линейни енергийни обекти върху имоти, изрично записани частна държавна собственост, което е добре.

и нататък текстът продължава, че „компетентните общински органи учредяват възмездно ползване на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, ограничени вещни права.” Питам: защо изведнъж за публичната общинска собственост

Фактически се извършва сериозна подмяна на действащия текст в Закона за енергетиката и ми се струва, че това не е случайно, макар че изрично прочетох мотивите на вносителя. Там този въпрос не е коментиран – поне не е коментиран в този аспект.

„Комисията осъществява контрол по отношение на лица, които” забележете, „извършват дейности без лицензия в случаите, когато такава се изисква.” Извинявайте, но когато едно лице извършва дейност без лицензия, за дейност, за която се изисква лицензия, тази дейност трябва да бъде забранена. Аз не знам какво има предвид Министерският съвет, когато казва: „Да – еди кое си юридическо лице извършва дейност, която е лицензионна, обаче няма лицензия. Ние ще го контролираме.” За какъв контрол става въпрос? Тук просто трябва да се забрани извършването на такава дейност. Мисля, че това влиза в противоречие с текстове по закона, които ми се струва, че по-надолу бяха разписани – чл. 205, мисля че забраняваше извършването на дейност, когато няма съответната лицензия. Този текст открива една врата, върху която в определени случаи хора, които експлоатират или притежават енергийни обекти, без да имат лицензия, да могат всъщност да продължат експлоатацията на тези обекти като само ще бъдат контролирани. Не на последно място ще се спра и на § 14. Това е чл. 209, който се отменя, съгласно предложението на Министерски съвет. Но член 209-ти от действащия закон, аз ще го цитирам, третира административната отговорност по отношение на лицата, които не предоставят достъп до собствените си енергийни уредби и съоръжения. енергийни уредби и съоръжения. Защо трябва да отпадне този текст? Каза се, че всъщност се изчиства в правно отношение законът. Аз считам, че и в трите случая би трябвало, между първо и второ четене, текстовете да бъдат приведени в съответствие

отправяйки тези критики по конкретни пунктове на предложението за изменение и допълнение на закона, аз Ви поздравявам, че вие идвате и сте един от малкото министри, които при изменителен закон е в залата, за да чуе изказването на народните представители. Дано Вашият пример се последва от другите ваши колеги! Третият законопроект, Третият законопроект, който беше обект на обсъждане тук от моите колеги, аз си казах моето силно отрицателно изказване – и по време на заседанието на комисията. В същото време, трябва да се признае, че мотивите, такива каквито са разписани, идеите, които господата Николов, Червенкондев и Мартин Димитров залагат, могат да бъдат реализирани, дори със сериозна подмяна на тези два текста. Считам, че има воля в комисията, има и желание от страна на самите народни представители, които са вносители, това да се случи. Няма да коментирам, още повече, че това е и моята професионална дейност – измервателните уреди, на тези изречения, на които се спряха и господин Петър Димитров и господин Рамадан Аталай. Наистина, този текст не става. Това е ясно. като се изходи от идеята, за това да се позволи легално промяна на тези взаимоотношения между потребители, топлинни счетоводители и топлофикациите и свързани с уредите за измерване, аз считам, че този въпрос може да го решим изключително добре, така както беше направено с ЕРП-та, електромерите собственост на ЕРП. Това е така в цялата страна. По същия начин ние може не да даваме едни неясни текстове, че може да се избира, просто топломерите трябва да бъдат собственост на топлинните счетоводители. И нека да използваме случая, че сега това се върши, когато изтича срока за топломерите, които бяха монтирани преди 10 години и да въведем именно цифровите дистанционни топломери. Това ще позволи контролни измервания всеки месец от разстояние и което да изчисти онзи текст по който много потребители се оплакват, че ако няма достъп до жилището им се начислява максимална мощност. Имаме възможност в комисията това нещо да го направим и се надявам да го свършим и както трябва. Другият текст, който също изисква сериозна промяна и в който добрата идея е – да се разширят възможностите за контрол чрез назначаване на специален одит върху енергийните дружества. Тук искам да допълня, че трябва да изчезне всякакво съмнение, да не се допусне това да бъде наистина назначаване на някаква фирма, която да е близка до ДКВР или нещо друго. Ако се стигне до одитор, трябва наистина избор чрез публичен конкурс.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз се учудвам на господин Иван Н. Иванов. Колеги, наистина между първо и второ четене може да се направят съответни предложения, изменения и допълнения.

Тук трябва да се промени целият раздел, философията. Господин Иванов, ти знаеш, че преди само една година и нещо под натиска на Кърлев, пенсионери, крайни потребители, ние направихме така че топлинните счетоводители са подизпълнители на Топлофикация. И затова днес цената на услугата крайният потребител за отчитането – не знае. Топлофикацията я знае. я знае. Когато един уред, нещо което не е моя собственост – на кого е? – това трябва да се впише в този закон. Ти предлагаш да напишем: това е собственост на топлинните счетоводители. Но топлинните счетоводители по какъв начин трябва да влязат във взаимоотношения с крайния потребител, когато днес те са на общия договор с общите условия на Топлофикация. Колеги, не може цял раздел ние да променим само с един текст, който няма нищо общо с целия текст. Затова ви го казвам. Иначе, между първо и второ четене, ако днес приемем, че правим разработка, промяна, изменение на Глава „Топлофикация” в Закона за енергетиката с един-единствен текст, нека да го гласуваме и да го направим това нещо. Но това, което днес ще направите, колеги, колеги, не става! Както искате, така го разбирайте. Но, няма да ви е за пръв път, сигурно. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай. Вие чухте моето изказване, а знаете това което казах в комисията много по-подробно. В същото време, ако искаме да бъдем коректни, няма съмнение, че неприемането на законопроекта означава, че в рамките на това обсъждане, между първо и второ четене, никакви предложения не могат да се правят, защото ще липсва материята върху която ще се правят предложенията, тъй като другите два законопроекта не третират изобщо тези правни взаимоотношения между топлофикационните дружества, топлинните счетоводители и потребителите.

Второ, ще се постараем да чуем мнението на хора от гилдията, както и на българските потребители. Трябва да го решим този въпрос в обществен интерес. В крайна сметка в интерес на потребителите. Считам, че може да се намери решение и едва ли сега в една дуплика мога да ви кажа всичките мои виждания по този въпрос. И двата текста могат да бъдат коригирани и могат наистина да свършат работа, включително и за създаването на промени на други места в тази глава. Благодаря ви. Благодаря на господин Иванов. Други народни представители, които желаят да участват. Заповядайте, господин Николов.

Искам да ви кажа, че един такъв текст вече сме гласували в тази пленарна зала. Това е в Закона за изменение и допълнение на Комисията за финансов надзор. В Преходните и заключителните разпоредби именно сме гласували, че Комисията за финансов надзор може да възлага

които отговарят именно на принципите да бъдат одитирани, кой ги заплаща? Разбира се, че ги заплащат самите фирми. А те манипулират ли тези данни? Разбира се, че не. ако го манипулират по някакъв начин, защото ги заплащат, тогава те са наказуеми по Наказателния кодекс. Освен Закона за енергетиката, в България важат и други закони, както казах в комисията. Това е Законът за обществените поръчки. Разбира се, че комисията ще възлага одит по Закона за обществените поръчки. Не може да избяга от този закон.

квалификации трябва да отговарят и на какви норми. Никакъв проблем не е между първо и второ четене, щом се повдига този въпрос – да ги сложим като подалинеи на на този параграф, за да може в закона да е ясно. Аз исках това да стане с поднормативен акт, но ако трябва, ще ги сложим в закона. Аз не разбрах дотук някой да е против философията. На първо четене се гласува философията на един закон. Не виждам проблем на първо четене ние да гласуваме философията на този закон. Вече сме гласували, че ще има подкомисия, която да прецизира текстовете – съгласен съм, няма никакъв проблем, но философията на този закон я я подкрепиха дори от опозицията. Те казаха, че философията е добра. Аз не виждам проблем в тази връзка - да се изчисти между първо и второ четене и да се прецизира. На това отгоре – аз ви казах колко колко дружества, омбудсманът, Комисията за защита на конкуренцията подкрепят именно първите параграфи. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране подкрепя § 2. О’кей, нека да ги прецизираме, нека да изчистим и ако трябва, да регулираме тези текстове, за да няма злоупотреби. Аз съм съгласен. Във връзка с лобизма – кого лобирам? Кого лобирам? Лобирам потребителите. Аз съм лобист на потребителите, господин Аталай и господин Димитров! Аз съм лобист на потребителите, защото искам да има по-либерален и по-конкурентен пазар и потребителите да могат сами да избират по какъв начин, как, колко да плащат в един конкурентен пазар, който, за жалост, вие през 2003 г. не сте създали.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Николов, господин Николов, много Ви моля с по-малко патос защитавайте тези, които трудно могат да бъдат защитени. За какъв либерален пазар, за каква конкуренция ми говорите в един пазар, който тотално е монополизиран и няма как да бъде демонополизиран? Софийската топлофикация е една-единствена и скоро няма да има втора. Точно както и топлофикацията във Враца е една-единствена. Тук става дума не за либерализация, а за регулиране на монополни структури или за естествени монополи. Двете неща са много различни и те съвсем няма да се оправят с емоции и с апломба, с който Вие се опитвате да ги оправите. Има тежки проблеми по регулирането. Те, за съжаление, не се решават с това, което Вие сте внесли като законопроект. Там няма философия, тъй като Вие казахте тук, че защитавате философията, че сте лобист на потребителите. Тук няма нищо за потребителите, абсолютно нищо! Ако трябва да решаваме този въпрос, дайте да мислим как да го решаваме, защото той наистина е много сериозен. Но нека не се защитаваме с тези като тази, за която Вие тук сега ми говорите – за либерализация и така нататък. Става дума за регулиране и за механизми, чрез които това регулиране гарантира качеството на услугата, доставена на гражданите. Нищо от това Вие не гарантирате с Вашия законопроект. Благодаря за вниманието.

Господин Николов, аз още веднъж ще се опитам да обясня, поне колегите да ни разберат. В момента топлинните счетоводители са подизпълнители на Топлофикация. Уредите са собственост на крайните потребители, на всеки клиент. Те се заплащат еднократно. Вие тук с този закон

един от вас не може да каже колко ще бъде тя. Но при всички случаи, ако уредът струва 10 лв., за 10 години този човек ще плаща 10 пъти по 10 лв. че с това нещо мислите за крайния потребител, жестоко се лъжете. Мисълта за крайния потребител минава в намаляването на предлаганата услуга или това е намаляването на производството на топлинната енергия с прилагането на когенерацията в Топлофикация, построяването на завода за отпадъци и оттам–нататък цената на топлинната енергия да бъде по-ниска от тази на електроенергията, която предлагаме на крайния потребител. Но това е друга философия. Това е друго нещо.

Няма да ползвате дуплика. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение в дебата? Не. Подлагам на първо гласуване, по реда на внасянето им в Народното събрание, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносител Мартин Димитров от 26 януари 2010 г., подкрепен от комисиите, на които е разпределен. Гласували

представители: за 78, против 15, въздържали се 7. Предложението е прието. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносител

Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносител Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, който се подкрепя от комисията.

до момента. Утре продължаваме с първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител е Министерският съвет. Закривам пленарното заседание.